Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, знаете, че в Закона за политическите партии трябва да има определен размер, за да може да функционира политическата система у нас.

Благодаря, госпожо Председател. Обратното ми предложение е, че имаше две гласувания на чл. 64. Правилникът в чл. 71 е категоричен: гласуването е окончателно. Няма как да нарушим Правилника и да се върнем пак към този член. Не забравяйте, че нула също е размер. Благодаря, уважаеми господин Хамид. Подлагам на гласуване процедурата, която направи господин Димитров. (Силен Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Бих искал да се позовете на какво основание подлагате на гласуване и какво подлагате на гласуване? Искам текст от Правилника или от Конституцията, за да знаем какво правим. дами и господа народни представители, Народното събрание е институцията, която трябва да показва, че правилата важат за всички за всички български граждани, включително и за народните представители, включително и за председателя, и за председателстващия Народното събрание. От тази гледна точка, уважаема госпожо Председател, Ви моля да посочите основанието, на което правите това предложение и подлагате на гласуване. В алтернативен вариант най-вероятно ние ще имаме възможността и правото да направим оценка на действията и на конкретни народни представители, и на конкретни политически сили. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Ще подложа на гласуване процедурното предложение, а залата ще реши. Правилникът не изчерпва абсолютно всички възможности. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, нямате основание да изпълните текст от Правилника, който позволява да бъде нарушен Правилникът. Не може да има трето гласуване! Прочетоха Ви текста, който казва, че на второ четене текстът на съответния член или разпоредба след второто гласуване е приет окончателно. Предложението на колегата беше да се върнем и да гласуваме трети път два пъти гласуван член. Не може да подложите тази процедура, защото нейното одобряване би довело до нарушение на Правилника. А нарушение на Правилника Народното събрание може да направи само като го промени, и то не е нарушение, а промяна на Правилника. Няма как тази процедура да бъде подложена на гласуване. Трето гласуване не може да има! Благодаря, господин Цонев. Правили сме го в предни бюджети. Върнете се назад, правили сме такива процедури. Подлагам на гласуване предложението на господин Димитров. (Реплики от ДПС.) Позоваваме се на практиката от минали гласувания в Събранието.

Има Правилник! Наясно съм с Правилника, господин Карадайъ. Наясно съм! Правилникът не изчерпва всичките ситуации в живота. Заповядайте, господин Летифов. Госпожо Караянчева, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Казахте, че сте наясно с Правилника. За пореден път Ви молим: кажете кой член и кое основание ползвахте, за да подложите това нещо на гласуване, като го няма нито в Правилника, нито в Конституцията?! Моля да обясните – казахте, че сте наясно с Правилника. Обяснете на народните представители и на хората!

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам прегласуване на току-що гласуваното предложение, направено от госпожа Караянчева, защото една част от колегите са се объркали в гласуването. Току-що ме за да си поправят вота. Още веднъж се възползвам колеги, уважаеми народни представители, да Ви припомня чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако все още държим на парламентаризма, на върховенството на закона и правилата: „Резултатът от гласуването се обявява, както при гласуването на чл. 64 – госпожо Председател, Вие обявихте когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени – каквото правя в момента за току-що неправомерното процедурно гласуване, обърнете внимание какво пише в текста – веднага след приключването му председателят разпорежда, то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен“. В момента, уважаема госпожо Караянчева, или бъдете председател на Народното събрание и следете за спазване на Правилника на Народното събрание, или отстъпете тази длъжност, за да застане там човек, народен представител, който ще изпълнява Конституцията, законите на Република България, включително и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Колеги, моля, запазете тишина! Процедура по прегласуване, която току-що направи господин Карадайъ.

предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група: 1. В чл. 98 се правят следните промени: „Чл. 98 (1) Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост. (2) Част от получените средства от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост се изразходват, както следва: 1. „Холдинг БДЖ“ ЕАД за погасяване на временна финансова помощ общо в размер

погасяване на временна финансова помощ общо в размер на 208 000,0 хил. лв. (3) Средствата по алинея 2 са планирани в централния бюджет. (4) Средствата по алинея 2 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до размера на планираните.“

Разбирам, че емоциите са големи, но нека все пак да запазим спокойствие, има още малко, докато довършим бюджета, така че ще има сигурно още няколко изказвания, това е нормално. Искам да Ви призова да не подкрепяме това предложение, което е направено от Министерския съвет за чл. 98, защото това ще е един чудесен пример за това как с един закон може да бъде нарушен друг закон. Вчера във всички изказвания тук, в тази зала присъстваше едно опасение… Продължете, господин Данчев. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Вчера в тази зала всички изказали се по предложенията, които беше направила „БСП за България“ относно минималния размер на пенсията и относно възможността за преизчисляване на всички пенсии, присъстваше един основен довод срещу тези предложения. И това беше въпросът: откъде ще бъдат намерени средства за преизчисляване на тези пенсии? Отговорът на този въпрос се крие в така наречения Сребърен фонд. Това е именно този фонд, за който става въпрос в чл. 98 – Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Съгласно приетия през 2008 г. закон всички средства, които постъпват от концесионни възнаграждения, от приватизационни сделки, следва да отиват в този фонд за подкрепа на пенсионната система. От 2008 г., когато е създаден този фонд, до ден-днешен в него са постъпили едва около три милиарда лева, като в края на 2008 г. в този фонд са останали около два милиарда и половина лева. Сами разбирате, че за повече от 11 години в този фонд не са правени никакви отчисления. Затова нашето желание – колеги, обръщам се към Вас с апел, наистина този път да не подкрепяме това концесионно възнаграждение, което предстои да бъде събрано от концесионера на летище София да отиде там, където му е мястото, а именно в този фонд. Всяка година в последните няколко години с предложенията на Министерския съвет в Закона за държавния бюджет тези средства се преместват в държавния бюджет, в централния бюджет. Тяхното място обаче е в Сребърния фонд за подкрепа на пенсиите на нашите майки и бащи. Затова аз моля да не подкрепяме това предложение, в това число да не подкрепяме и предложението на колегите от ДПС, защото това предложение по същество алокира тези средства от първоначалното компания „Железопътна инфраструктура“. Но всъщност тези средства могат да бъдат насочени, ако е необходимо, или средства, ако

Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

е второстепенен разпоредител с бюджет, който: 1. извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 2. се разпорежда със средствата на НИМХ; 3. определя броя и числеността на персонала в НИМХ; 4. определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година. (2) Установеното

Комисията предлага следната редакция за чл. 101: „Чл. 101. Министерският съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси осигурява средства в размер до 10 млн. лв. за 2020 г. за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.“ „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ

за § 3. Гласували 167 народни представители: за 108, против 56, въздържали се 3. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Параграф 4 – предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4: „§ 4.

състава на одитните комитети не може да участват длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и вътрешните одитори от съответните организации“, а досегашното изречение второ става изречение трето; в т. 3 думите „повече от два одитни комитета“ се заменят с „друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4“; б) в ал. 9 след думите „членовете на одитния комитет“ се добавя „включително в организациите по ал. 4“. 3.

По § 5 – предложение на народния представител Кръстина Таскова: „В § 5 в Закона за предучилищното и училищното образование се добавя следното изменение: 1. В чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование след думите „Министерски съвет“ се добавят думите „като месечната стипендия за отличен успех не може да бъде по-малка от 50 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Параграфи от 6 до 8 включително са по вносител.

Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Първо ще подложа на гласуване неподкрепения от Комисията текст на предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думата „ставка“ се добавя „за лекарствени продукти, включени в Позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и“. и“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Данъчната ставка за месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно е в размер на 5 на сто“. б) сегашният текст става т. 2 на § 12.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

Сега подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 12 и 13, подкрепени от Комисията. Гласували

„Еднократна помощ се изплаща в случай, че майката е навършила 18 години и има завършено средно образование.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кръстина Таскова и група народни представители: „В Заключителните разпоредби се създава нов

по чл. 2, ал. 3, т. 2 има всяко дете, отглеждано в страната, независимо от доходите на семейството. (2) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от предходната година.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кръстина Таскова: „В Заключителните разпоредби се създава нов § 13б : „§ 13б. В Закона за местните данъци и такси в чл. 81 след думите „детски градини“ се добавя думата „не“.“ Комисията не подкрепя предложението.

§ 13а. Гласували 175 народни представители: за 25, против 25, въздържали се 125. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кръстина Таскова и група народни представители за създаване на нов § 13б.

Гласували 170 народни представители: за 31, против 9, въздържали се 130. Предложението не се приема. (Шум и реплики.) Подлагам на гласуване трето предложение, неподкрепено от Комисията, на народния представител Кръстина Таскова

Колеги, на мен вече ми е трудно да се ориентирам и да чувам докладчика – не чувам какво гласуваме. Ще спра, докато в залата не се възцари малко тишина. Спирам.

Моля, продължете с представянето на следващия текст. в чл. 261 думите „размерите, определени от Министерския съвет“ се заменят с „35 на сто за всеки отработен нощен час или за част от него“. §14б. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 30: „30. доходите от трудови правоотношения на лицата, ненавършили 26 години.“ 2. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения: а) в ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се заменя с „6000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“; б) създава се ал. 10: „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца, се намалява с 500 лв. за всяко едно дете.“ 3. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: а) в ал. 3 се създава т. 3: „3. данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 10.“; б) ал. 4 се изменя така: „(4) Размерът на дължимия данък се определя върху месечната данъчна основа по ал. 3 по следната таблица: по приложена таблица. 4. В чл. 43, ал. 3 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1“. 5. В чл. 44 се правят следните изменения: а) ал. 3 се изменя така: „(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1

на изречението, след думата „години“ се поставя запетая и се добавя „както и за доходите по чл. 38, ал. 11 и 13“; в) ал. 3 и 4 се отменят. 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: а) ал. 1 се изменя така: „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17, се определя съгласно следната таблица:“ по приложена таблица; б) създават се ал. 9 – 11: „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42, ал. 3. ал. 3. (10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа, се намаляват преди облагането с 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор. (11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък за невнесените авансови и годишни вноски, се дължат лихви

чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: а) създава се нова ал. 3: „(3) Размерът на помощта по ал. 1 за второ и/или трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди и в момента на раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10-кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете и се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.“; б) досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10. 3.

„Кметът на район или кметство е второстепенен разпоредител с бюджет за дейностите на района или кметството и прилага делегиран бюджет, при условия и по ред, определени с наредба на Общинския съвет, съгласно методически указания на министъра на финансите. 2. В чл. 52, ал. 1, т. 1 се създават б. „е“ и „ж“: една пета от размера на внесените данъци върху доходите на физическите лица от лицата с постоянен адрес на територията на съответната община; ж) една десета от размера на внесения данък върху добавената стойност от търговските обекти за търговия на дребно, регистрирани на територията на съответната община. 14е. В Закона за политическите бр. …) се правят следните изменения: 1. В чл. 23, ал. 1 т. 4 се отменя. 2. В чл. 24, ал. 1, т. 2 след думата „търговци“ се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението се заличава. 3. В чл. 34, ал. 4 думите „юридическите лица и едноличните търговци“ и запетаята след тях се заличават.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

В § 14 – от 14а до 14е, ще Ви представя накратко нашите предложения, които смятам, че са изключително разумни. Необходимо е всеки един от Вас да се замисли, че е крайно време наистина да въведем такива мерки и стимули за активните, младите и работоспособните хора в България, които в крайна сметка са решили да останат тук. Първото предложение по § 14а е свързано със ставката за нощен труд. Миналата година от тази трибуна, точно по време на гласуване на бюджета, обърнах внимание, защото между Вас има хора, които защитават хората в Министерството на здравеопазването. Има много здравни служители, които защитават хората, които работят за за охраната на труда, за охраната на обществения ред. Всички тези хора работят нощен труд, а те са над 400 000 души. Понеже нощният труд от 2007 г. не е коригиран и ставката за този труд е 25 стотинки, крайно време е всички ние да се замислим и да въведем в Кодекса на труда едно изменение, а именно в чл. 261 по начина, по който са въведени текстовете за извънредния труд, в чл. 262 по същия начин, ставката за отработен нощен труд да се увеличава с 35%. Това е нашето предложение. Считам, че е разумно за всички онези 400 000 души, които работят този вреден, нощен труд,

Другите ни предложения наистина са свързани с младите хора и политиката за подкрепа на младите хора. Крайно време е да помислим за данъчни преференции и едно от предложенията, които правим, е в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно във всяко семейство, което отглежда дете, което работи и внася в осигурителната система, всеки месец да остават 50 лв. в семейството, като се приспадат от данъчната основа. Общо взето го въвеждаме като един вид необлагаем минимум за всяко работещо семейство. Другите предложения, които правим по § 14, са свързани

да обхванем 4 годишните в предучилищна възраст и по някакъв начин да подпомогнем таксите, дискриминира останалите деца, които посещават детска градина. Смятам, че нашето предложение е много по-разумно. Такова предложение беше направено

да бъдат освободени от тази такса. Смятам, че можем да си го позволим, защото сумата, която е необходима за тази мярка, възлиза на около 66 милиона. Няма да говоря за другите предложения, Вие добре ги познавате и сте запознати. Надявам се да ни подкрепите, защото действително това, което в момента държавата предлага като данъчни преференции за работещите родители с деца в размер на 20 лв., по никакъв начин не показва показва подкрепата на държавата за тях. Друго наше предложение е свързано с отпадането на облагането на всички млади хора, които работят и не са навършили 26-годишна възраст. шум.) Виждам, че в залата не проявявате интерес към нашите предложения, но се надявам в един момент да помислите разумно за тези мерки, защото те са за младите хора на България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Има ли реплики? Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането“, а изречение трето се заличава. 3. Член 10д се изменя така: „Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол. (3) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол. (4) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 1 органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп. (5) Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва съгласно чл. 14, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат. (6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи.“ 4. Член 10е се отменя. 5. В чл. 10ж: а) в ал. 1 думите „включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на провеждане на централизирания етап“ се заличават; б) алинея 2 се отменя. 6. В чл. 13а:

7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така: „(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.“

Изказвания? Не виждам

По § 16 има предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. В Закона за публичните предприятия

се създава т. 12: „12. използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 476, в случаите на производство и/или складиране на: а) етилов алкохол; б) тютюневи изделия.“.

определени за влизане или напускане на физически лица от обекта. (4б) Видеокамерите по ал. 4a трябва да отговарят на изискванията на ал. 18 има предложение на народните представители Менда Стоянова и Валери Симеонов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията

думата „категоризирани“ се добавя „или регистрирани“; б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по чл. 113, ал. 2.“ 2. В чл. 113 : а) алинея 2 се изменя така: „(2) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират по условия и ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“; б) създава се ал. 3: ал. 3: „(3) Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.“ в) създава се ал. 4: „(4) За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.“; г) създава се ал. 5: „(5) По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.“ 3. В чл. 176 се създават ал. 5, 6 и 7: и 7: „(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва контрол по спазване на изискванията по чл. 113, ал. 3 и налага глобите и имуществените санкции по чл. 231. 231. (6) При неизпълнение на чл. 113, ал. 3 от лицето, което осъществява посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници при първо нарушение за срок до 14 дни, а при следващо нарушение до 30 дни. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като може да измени предложения от министъра на туризма срок при първо нарушение. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.

които не са търговци, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.“

Няма. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 16, 17, 18 и 19 с текст съгласно Доклада на Комисията.

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи чл. 70, т. 5 след думата „инвалидност“ се добавя „или пенсия за военна инвалидност“. Комисията предлага да се създаде § 21: „§ 21. (1) В срок до един месец от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 млн. лв. (2) В срок до два месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет предприема необходимите действия, включително чрез упражняване на правото си на законодателна инициатива, за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.“ Комисията подкрепя текста

Уважаеми господин Председател, понеже виждам, че има някакво недоразумение в залата аз направих предложение параграфите, които бяха докладвани едновременно, да бъдат подложени на гласуване поотделно. Не смятам, че това трябва да подлежи на специално гласуване от залата, защото е нормална практика параграфите да се гласуват отделно, в изключение ги гласуваме анблок.

Продължаваме с предложението на Комисията за създаване на нов § 21. Подлагам на гласуване предложението за нов § 21 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване

Няма. Ще подложа на гласуване предложението за редакционни поправки в Приложението към чл. 50. Гласували на гласуване редакционните поправки,

и второто гласуване на Закона за държавния бюджет. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 6 декември 2019 г. съгласно приетата Програма за работа на Народното събрание. Закривам заседанието.